a to je smanjivanje nadležnosti u lokalnim samoupravama, sve manjoj nadležnosti, time što se fiskalna centralizacija vrši sve vreme, tako se i smanjuju političke nadležnosti lokalnih samouprava.Kako je moguće da je SNS 24. aprila, dakle, pre samo tri meseca, dobila 22% na izborima? Zbog toga što su izgubili te izbore u Beloj Palanci nije prihvaćena formirana lokalna vlast, ponavljaju se izbori pod ogromnim pritiskom kakav smo gledali svih ovih godina na svim lokalnim izborima u Srbiji,

možete da bude zadovoljni time, ali mislim da pravite ogromnu grešku, onakvu kakvu je pravila i Demokratska stranka možda 2008. godine, ali u manjoj meri i bez takvih metoda koje su viđene u Beloj Palanci između 24. aprila i poslednjih izbora, kada je sa 22%, zamislite, za tri meseca podignut taj procenat podrške na 75%. Ali, na koji način? Na način da su opozicione stranke, među njima i Demokratska stranka, bojkotovale te izbore, da su odluku o bojkotu tih izbora doneli i vaši koalicioni partneri, političke stranke koje su sa vama u klupama, a da ste onda, vi to dobro znate,

interesantno je da, gospodine Martinoviću, utvrdimo konačno šta se desilo tog famoznog 5. oktobra i možda bi u tome mogao da nam pomogne savetnik Srpske napredne stranke Vilijam Montgomeri koji je organizator 5. oktobra, da konačno razrešimo ko zapravo stoji iza Srpske napredne stranke.Što se tiče lokalnih izbora, da budemo veoma precizni, vi to dobro znate, Srpska napredna stranka uopšte nije učestvovala na lokalnim izborima u Srbiji 24. aprila. Sve liste u Srbiji zvale su se „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Nijedan lider, nijedan od vas ovde prisutnih koji ovde sedite nigde nije smeo da izađe svojim imenom i prezimenom ni u jednom gradu i opštini u Srbiji i da se takmiči na izborima sa ostalima. Svi ste se sakrili iza Aleksandra Vučića.Ja sam u Čačku izašao, „Dveri – Boško Obradović“ dobio 25% glasova. To je moja snaga, ali nije Marko Parezanović izašao, niti se zvala lista Srpska napredna stranka – Marko Parezanović ili Ostoja Mijajlović, nego „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, jer nisu smeli pod svojim imenom da se takmiče sa nama, nego su se sakrili iza Vučića pa šta Vučić uradi, uradio je. I, završna stvar, ključna stvar, okrenite se malo u vaše klupe, gospodine Martinoviću, pogledajte koliko nosilaca bivšeg režima sedi sa vama.Optužujete Demokratsku stranku Srbije ili Dveri, pa gde vam je Dragan Šormaz? Pa gde vam je Dragan Šormaz, da li je on odgovoran za DSS-ovo vreme? Koliko imate poslanika iz Demokratske stranke Srbije u vašim klupama, koliko iz JUL-a, koliko iz SPS-a? Pa taj SPS sedi sa vama u vlasti u nekoliko mandata, a svojevremeno ste ga kritikovali da je uništavao državu. Milićeviću, sada ja moram u dve minute da repliciram ovoj koaliciji DSS-Dveri-Demokratska stranka, u raznim agregatnim stanjima, ali pokušaću.Po pokušaću.Po savetu gospodina Obradovića, okrećem se oko sebe desno i levo i ne vidim da je bilo ko od ovih ljudi ovde, čestitih i poštenih, pripadao nekom strašnom režimu. Pokažite mi prstom i jednog čoveka koji ovde sedi koji je nekoga pokrao, opljačkao, privatizovao nešto, smotao u svoj džep, dobio protivzakonito neki stan, neku njivu, neki vinograd itd. Ja se u pravosuđe ne mešam. Srpska napredna stranka se u pravosuđe ne meša, kakve će presude biti donete. Da li će neko tim presudama biti zadovoljan ili ne, to je posao za sudove. Ja vas, gospodo, srpski pitam koliko ste glasova osvojili i 24. aprila i koliko ste glasova osvojili 18. septembra u Beloj Palanci, ništa drugo. Ne morate da budete nervozni, ne morate nikoga da vređate, samo mi odgovorite koliko glasova ste osvojili, a na osnovu toga mi kažite koga građani podržavaju, Aleksandra Vučića i SNS ili vas.Što se tiče opaske gospodina Ćirića, ona mi je, izvinite što to moram da kažem, smešna. Smešno mi je da neko kaže moje aktiviste neko tuče, a ja bojkotujem izbore. Šta će vam aktivisti ako ste bojkotovali izbore? Što da ja tučem aktiviste stranke koja ne učestvuje na izborima. Ja veću političku besmislicu od te, gospodine Ćiriću, nisam čuo. Ali, to je sve pokušaj da opravdate činjenicu da su građani Srbije siti vaše politike. Šta ste umeli da pokažete vi ste pokazali za 12, odnosno 16 godina vaše vlasti, ako računamo i AP Vojvodinu. Građani Srbije vam više ne veruju. Samo na ono što je rekao gospodin Aleksić. Gospodine Aleksiću, postoji samo jedna promena političkog sistema koja će vama omogućiti da pobedite, a to je da uvedete takav politički sistem koji će podrazumevati ukidanje SNS. **Đorđe Milićević** Gospodine Martinoviću,

Molim vas, kolege poslanici, predsedavajući, evo, drugi-treći dan, ne znam, više sam se zabrojala, stalno slušamo ko je radio ovo, ko je radio ono, a vi ste radili ovo, a vi ste radili ono i stalno se vrtimo u nekoj prošlosti, ne držimo se dnevnog reda. Kada bi se držali dnevnog reda, fokus bi nam bio na budućnosti. Molim vas da poštujemo ovu tačku Poslovnika, da prestane više ovo prepucavanje, muka za slušanje. Hvala. Potpuno ste u pravu, koleginice, ali morate shvatiti da smo imali jedan krug replika i da smo imali jedan širi kontekst sagledavanja različitih tema i da svako od poslanika ima pravo da saopšti svoj stav.Sa poštovaćemo ono što ste rekli i predlažem da se vratimo na dnevni red. Znate kako, gospodin Martinović je u dva minuta odgovorio na replike koje ste imali vi, koje je imao narodni poslanik Obradović, pre njega narodni poslanik Lapčević i mislim da je kroz svoju repliku odgovarao pre svega na pitanja koja ste vi postavljali, kao i kolege koje su govorile pre vas. Tako da, vratićemo se na tačku dnevnog reda.Kolega Komlenski, izvinite, evo, konačno imate reč.Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski. **Đorđe Komlenski** Dame i gospodo, drugarice i drugovi, nemam nameru da ovaj put, predsedavajući, dozvolim da me bez razloga prekinete jer očigledan je trud da se, umesto o raspravi o izboru kandidata za novoizabrane buduće sudije, novoizabrane zamenike tužilaca, ovo zaista oblati jednim krajnjim politikanstvom, za koje se, nažalost, moje uvažene kolege sa moje desne strane apsolutno trude ova dva dana da to izvedu. Njihove autoprojekcije po sistemu: „ne verujemo da ste ovo uradili kako treba“ meni su potpuno razumljive jer oni koji ne veruju sami sebi, znajući šta bi oni radili da se slučajno pitanju ponovo o izboru sudija i kako bi se oni ponašali, jednostavno ovog trenutka treba potpuno zanemariti i zaboraviti.Nepristojno je, uvažene kolege, da budućim sudijama i tužiocima jedna ovakva rasprava ostane kao pečat na početku njihove karijere.Niko ovde nije izneo ni jednu jedinu ozbiljnu primedbu na predlog Visokog saveta sudstva i na predlog Državnog veća tužilaca. Oni koji su prodavali, rasparčavali Srbiju, prodali 526 preduzeća, ostavili 92.000 radnika na ulici, očigledno imaju potrebu da oblate sve što je čisto i za sve ono što se mi trudimo da bude danas što čistije i što poštenije.Verujte mi, posle ove rasprave, jer očigledno se bliži kraju, iako sam bio apsolutno protiv te ideje da Skupština, odnosno parlament bar za prvi izbor ne bira i ne imenuje sudije i tužioce, odnosno zamenika tužilaca, posle ova dva dana taj moj stav je ozbiljno doveden u pitanje. Ovde nismo čuli ništa što je vezano za struku, nismo čuli nikakvo osporavanje, samo smo čuli pokušaj jednog politikanstva da zaprlja ovo što je danas lepo i časno i danas prividimo kraju.Uvažene kolege iz Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, nadam se da ćemo što pre imati prilike da glasamo o nekom budućem izboru sudija, o nekom budućem izboru zamenika tužilaca, jer je očigledno to neophodno Srbiji, neophodno da bi uspostavila funkcionalnost kičme ove države, jer bez sudstva koje je funkcionalno, tužilaštvo koje je efikasno država ne može da postoji i normalno da radi. Hvala lepo.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo gosti ispred Saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, da se vratimo na predlog ovih ljudi koje treba da izaberemo po prvi put na sudsku funkciju.Kao što smo i napomenuli juče, kao što su mislim, nesumnjivo svi ovde ljudi i govorili i istakli, apsolutno mislim da se na kraju može reći konsenzus ovde u Skupštini je napravljen da mi pred sobom imamo jedan korektan predlog. Taj predlog, čuli smo neke zamerke, možemo učiniti ubuduće još transparentnijim, ali u ovom trenutku u odnosu na ovaj predlog imamo one činjenice koje nas zanimaju. Imamo biografije ljudi, imamo njihova kretanja u službi, imamo izveštaje odgovarajućih kolegijuma, imamo ocene o radu. Znači, apsolutno sve što bi trebalo da nas zanima.Bilo je zamerki na račun dužine studiranja, bilo je zamerki na račun prosečne ocene tokom studiranja. To jeste jedan od kriterijuma, ali bi mogao da bude odlučujući kriterijum, ja govorim kao neko ko je završio pravni fakultet i koji poznaje problematiku i poznaje ljude koji rade u pravosudnom sistemu, znači, mi moramo unapred učiniti taj uslov, kada ti ljudi prvi put zasnivaju odnos, bilo kao pripravnici, bilo kao sudijski saradnici, a ne sada kada treba da ih izaberemo na sudijske funkcije.Znači, pre svega, radi se o ljudima koji su godinama radili. Zašto nas opredeljuje da smo zadovoljni što imamo ovakve ljude danas pred pred nama, zato što su godinama radili kao saradnici u sudu ili u tužilaštvu. To što ima ljudi, recimo, koji imaju veći broj godina, sada se prvi put biraju na sudijsko mesto je jedan veliki skandal i moramo pitati prethodne prethodne sisteme zašto ranije ti ljudi nisu bili birani, jer zaista je neverovatno da imate ljude koji sa 50 godina i dalje rade kao saradnici ili savetnici u sudovima, a garantujem da ti ljudi znaju materiju bolje nego bilo koji sudija osnovnog suda.Imamo i neke savetnike Vrhovnog kasacionog suda koji su zaista perfektni kandidati koji se ovde nalaze pred nama i koje treba da izaberemo, i to je jedna nesporna stvar i jedna nesporna činjenica.Da li je među ovim ljudima, da li je recimo, među tih 1.200 koji su konkurisali bilo ljudi koji su bolji? Pa, verovatno je bilo i boljih kandidata mi ne možemo da znamo i toga će uvek biti. Da li možda među ovim ljudima koje treba da izaberemo ima nekoga ko je dobio protekciju po političkoj liniji? Verovatno, da. Da li ima nekoga ko je guran zahvaljujući nekim rodbinskim vezama? Verovatno, da. Mi u ovome trenutku ne možemo da znamo i ne može to što je verovatno moguće da utiče da ne glasamo i ne podržimo ove ljude. Ponavljam ako ovo bude princip da se pravosuđe popunjava mladim ljudima koji dolaze iz samog pravosuđa to je nešto što je za pohvalu.Mi smo kritikovali u više navrata Pravosudnu akademiju i dobro je što nema puno polaznika Pravosudne akademije među ovim predlozima što nije ranije bila praksa, jer Pravosudna akademija je jedna kvazi ustanova koja treba da stvori partijsko pravosuđe. Pozivamo nadležne organe da se učini sve da se ta institucija ukine jer nije potrebna. Zaista je nepotrebna i loše koncipirana.Mi smo otvorili jedan drugi niz pitanja. Znači, ono što nas zabrinjava i što se nadamo da buduće sudije neće učiniti, a to je stanje u srpskom pravosuđu. Zašto smo mi zabrinuti? Zašto mi apriori kažemo, ima jedan veliki problem. Zato što je pravosuđe oduvek bilo izloženo uticaju politike. Malo pre je jedna opozicioni poslanik na primer pomenuo zašto je veliki broj tužilaca u vd stanju. Pa, upravo zato neće da biraju tužioce, drže ih u vd stanju zato da bi lakše mogli da manipulišu i da utiču na njih. Mi treba da ukažemo na taj problem.Znate, neki sudija i neki tužilac koji popusti pred pritiskom iz politike, pa hajde da mi učinimo kao zakonodavna vlast da se izborimo da mu olakšamo da može da se odupre tom pritisku. Nisu svi, ni sve sudije, ni svi tužioci dovoljno hrabri. Mi pored profesionalnog pravosuđa, dostojnog pravosuđa, mi moramo da imamo i hrabro pravosuđe. Mislim da je to velika mana pravosuđa i evo gospoda iz samog pravosuđa bi morali da se pozabave time, jer ja mislim srpskom pravosuđu nedostaje hrabrosti. Malo je hrabrih sudija, malo je hrabrih tužilaca i to mora jasno da se kaže.Izneli smo jedan argument, ja sam opet srećan još jednom što su i drugi opozicioni poslanici su takođe se priključili našoj tvrdnji i našoj tezi i podsetio bih vladajuće stranke, njihov odgovor je bio – pitajte Aleksandra Vučića. Lično sam pitao Aleksandra Vučića, ovde u ovoj sali kada je bio prethodni put,

kada su se vratili na sudijske funkcije, šta ćemo za tada. Zašto ne pokažete ispisnice koje je 650 ljudi dobilo. Tvrdim da tih ispisnica nema, da nemate 650 ispisnica i šta više da vi manipulišete i ucenjujete te ljude. Ovo govorim ne da bih optuživao te ljude, već da bih pomogao tim ljudima da budu nezavisni. Neka izađe ovlašćeno lice, u ovom slučaju predsednik vaše stranke i neka kaže, prestalo im je danom tim i tim članstvo, poništavaju im se te članske karte. Niko ne može da uslovi ostanak na sudijskoj funkciji time što su tu momentu povratka bile članovi

kao što je javna tajna, našta opet ukazujemo, da pored uticaja političkih stranaka, znate, imate sudije koji imaju člansku kartu i SPS i DS i SNS i oni imaju pakao od života.

nepravilnosti u radu, recimo, licima koja su bila poprilično dugo u pritvoru, a onda se posle dve, tri godine ispostavi da su ljudi nevini. Hajde da vidimo zašto ne odgovara konkretni tužilac ili konkretni sudija, pa da vidimo koliko ko ima procenata, presuda koje su potvrđene, pa da vidimo koliko je ko imao optužnica koje su uspešno realizovane, pa da vršimo i vrednovanje tog rada. Pazite, mi kada izaberemo sudiju, i on jeste do kraja života, ali to ne znači da je on potpuno neodgovoran. Znači, mora da postoji odgovornost. Odgovornost je pomoći samim sudijama i samim tužiocima. Jer, kada vas nazove neko iz izvršne vlasti, a vi znate da možete da odgovarate, ćete, izvini prijatelju ja to neću da radim, jer je veća šteta nego korist zadržavanje te sudske funkcije ili tužilačke funkcije.Moram da se osvrnem, kada pričamo o tom proseku ocena da bi sudstvo i tužilaštvo trebalo da budu elite. Slažem ali moramo onda da ih učinimo elitom, jer njihove sadašnji materijalni status i njihovo sadašnji društveni položaj apsolutno nije takav. Pazite, em nisu dovoljno dobro plaćeni, da ne govorim da su bedno plaćeni ljudi koji rade u sudovima, a nisu sudije i tužioci. Znači, koji rade u pravosuđu. Nisu plaćeni onako kako trebaju i kako zaslužuju, a takođe njihov društveni ugled nije na dovoljno visokom nivou, a politički pritisci su zaista veliki.Tako da verujte da mnogi ljudi ljudi koji završe fakultet pravni sa visokim prosekom, kako vi kažete, pa nije im prvi izbor pravosuđe, niti sud niti tužilaštvo. Mi moramo da učinimo da zaista to bude jedno od najčasnijih i najdostojanstvenijih funkcija, ali hajde da podignemo taj položaj sudija i tužilaca. Najlakše je kritikovati sudije i tužioce. Najlakše je kritikovati sudije i tužioce. Šta smo mi uradili da oni budu bolji, odnosno da im omogućimo bolje uslove.Pazite, ne utiču samo političke stranke na pravosuđe. Ja ne znam, izašao je gospodin koji se sporio po tom pitanju sa nama, ovlašćen je predstavnik ovde vladajuće stranke. Znači, mi smo ukazali da imamo veliki problem da utiču strane ambasade, pre svega SAD i Nemačka, na pravosuđe,

je žao što nije tu gospodin Martinović, pa recimo, da pomenemo samo jedan slučaj njegovog sugrađanina iz Rume, koji je 11 godina nevin bio osuđen u zatvoru, a tiče se jednog drugog slučaja. Mene čudi što predsednik te poslaničke grupe po povratku iz Haga nije, recimo, osvrnuo se na taj slučaj. Jedanaest godina je čovek bio u zatvoru samo zato što je to bila želja ljudi iz američke ambasade. Možemo mi da pričamo o tom slučaju kada dođe vreme.Znači, imate veliki upliv stranih ambasada i vi to dobro znate. Dobro znate ko je dao novac, recimo, da se sredi Palata pravde, da se sredi Okružni sud tadašnji u Beogradu itd. Znači, ne utičete samo vi iz SNS u ovome trenutku na pravosuđe, utičete mnogo, ne konkretno vi poslanici, vi sa tim nemate veze, tačno se zna jedan klan moći koji može da utiče u srpskom pravosuđu, a pričaćemo i o njima, ali utiču i drugi. Utiču, recimo, strane ambasade.Ali, imamo još jedan problem. Zašto pravosuđe u Srbiji nije nezavisno? Nije nezavisno zato što pored ovih faktora mogu da utiču i određeni interesi kapitala. Opet, ponavljam, i dalje nema odgovora i nema reakcije, nema reakcije nadležnih organa, nema reakcije čak stručne javnosti, na VIP ugovore koji sudovi imaju sa poslovnim bankama. Ja zaista ne znam, recimo, koliko je „Pireus banku“ koštalo da plati sve medije u Srbiji da ne objavljuju taj veliki skandal. Verovatno su puno morali da plate reklamiranje u svim medijima, da se ne bi objavio skandal velikih razmera. Da smo u nekoj uređenoj državi, to bi bilo na svim naslovnim stranama, da jedna banka ima ekskluzivne ugovore sa sudovima, koji su nadležni u postupcima koje ona ima. Tako da, svako ko tuži „Pireus banku“, na primer ona je jedna od glavnih izdavača kredita u švajcarskim francima, svako ko je tužio nju, on dolazi na noge kod sudija koji imaju verovatno VIP tretman.Idemo dalje. Ta banka, recimo, kako utiče na rad tužilaštva? Možemo da pomenemo samo jedan slučaj. Recimo, postoji, predali smo te dokaze i dokumenta i ministarski pravde i predsedniku Vlade, da oni falsifikuju razne isprave, između ostalog i bankarske garancije su falsifikovali u dva slučaja, za dva privredna društva, gde su pokušali da steknu ogromnu protivpravnu imovinsku korist. U sudskom postupku, parničnom, je utvrđeno da je takva garancija falsifikat, ali dve i po godine nadležno tužilaštvo je držalo predmet u fioci, dok nije krenulo ka zastari. Zašto i kako? To samo može u Srbiji. Gde je tu odgovornost? Evo, pitaćemo i ministarsku pravde i zahtevaćemo da se taj slučaj do kraja istraži. Ponovo je u pitanju „Pireus banka“.Nije jedina Pireus banka. Malopre je moj kolega Obradović pomenuo „Dajners“. Tek ove godine izmenama zakona „Dajners“ može da izdaje kartice, a oni to radili dugi niz godina i tužilaštvo je postupalo kao neka vrsta privatnog uterivača.Idemo dalje. Nije samo pravosuđe, znate, ovo je dobra stvar, biramo sudije koji dolaze iz same struke. Tako se gradi pravna svest. Do sada smo pravnu svest pokušavali da izgradimo prepisivanjem zakona i onda imamo čitav set nakaradnih zakona. Ako hoćemo da sređujemo pravosuđe, zašto ne menjamo te zakone? Znači, brojni zakoni koji uređuje materiju pravosuđa, od Krivičnog zakonika, pa do Zakona o parničnom i krivičnom postupku, pa do propisa koji uređuju sam položaj i rad sudova i tužilaštva. To treba menjati, a do sada smo prepisivali. Tako se nije gradila pravna svest i to morate da

Ja vas molim da ubuduće mnogo ozbiljnije pristupamo ovakvim stvarima i da učinimo sve da uđu ove izmene u neku proceduru, jer biće bolje svima nama, ne samo građanima Srbije, nego svim političkim strankama, da živimo u jednom boljem i uređenijem društvu. Hvala.

Poštovani narodni poslanici, evo, posle današnjeg dana diskusije pre svega da vam kažem da sam pažljivo slušala svaku od diskusija u ovom domu na temu izbora nosilaca javnotužilačke, odnosno sudijske funkcije. Zapravo, to bi prema dnevnom redu trebalo biti tema ove diskusije, ali nažalost, moram da kažem da je većina diskusija zapravo bila priča o nečemu drugom, o dnevno-političkim temama ili uopšte o političkim temama, a pravosuđe, odnosno izbor nosilaca pravosudnih funkcija je bio na neki način paravan ili početak te priče. Verovatno zato stanje u pravosuđu, između ostalog, i zbog toga jeste ovako.Što se tiče tih diskusija, ja se na njih neću osvrtati. A, što se tiče onoga što mene kao predstavnika Državnog veća tužilaca interesuje, to su primedbe na naš predlog, na samu formu predloga za izbor kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije.Tu su, pre svega, bile primedbe vezane za podatke koji ne postoje u predlogu, a tiču se prosečnih ocena i godina studiranja kandidata.Kada je reč o izboru zamenika tužilaca na prvu funkciju, evo, još jednom ću vam napomenuti, mada sam to napomenula u uvodnoj reči, DVT je donelo Pravilnik o izboru nosilaca javnotužilačke funkcije, odnosno o svim kategorijama nosilaca javnotužilačke funkcije. To je Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti, dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije. Malo rogobatan naziv, ali taj pravilnik sadrži sva pravila o tome kako se koja kategorija kandidata koji se prijavljuju na konkurse za zamenike javnog tužioca bira.Ni za jednu od tih kategorija kriterijum dužine studiranja i prosečne ocene u ovom pravilniku ne postoji. Dakle, to pitanje nije bilo od značaja za predlog ovih kandidata, pa samim tim, po mišljenju DVT kao predlagača, nije bilo razloga da ti podaci stoje u biografijama ovih kandidata.Kriterijum kandidata.Kriterijum za izbor kandidata za javnog tužioca na prvi izbor je pisani i usmeni test i to testiranje je sprovedeno od strane komisija o kojima sam takođe pričala u uvodnom delu.Vidim da je bilo nekakve dileme i oko toga šta rade te komisije, kako one zapravo boduju i sve ostalo. Ja ću pokušati da vam to sada objasnim. Možda sam mogla ranije to da uradim, ali mislila sam da ste upoznati sa tim. Dakle, kriterijumi su stručnost, osposobljenost i dostojnost. Kriterijumi su izraženi merilima, a ta merila se ocenjuju kroz pisani test i usmeni test. Pisani test se boduje sa maksimalno 50 bodova i on podrazumeva teorijska pitanja iz oblasti krivičnog prava, a usmeni test podrazumeva analizu slučaja, ali se pored analize slučaja u direktnom razgovoru sa kandidatom praktično utvrđuje njegova veština komunikacije, umešnost obrazlaganja pravnih stavova, profesionalni integritet i sama analiza teorije slučaja.Ovde slučaja.Ovde imamo kandidate koji, kako sam navela u uvodnom izlaganju, neki od njih su radili pet i deset godina kao stručni saradnici, odnosno tužilački i sudijski pomoćnici. Nema svrhe da osobu koja treba da se izabere na javnotužilačku funkciju i koja je pre toga radila javnotužilački posao samo nije mogla da potpiše akta ili da se zvanično pojavi u nekim krivičnim delima, kako je propisano ZKP-om, nema svrhe da tu osobu pitate kakva vam je prosečna ocena na fakultetu, niti da je pitate koliko ste godina studirali. Treba da vidimo kako taj čovek radi posao, da li ume, da li je do sada za ovo što je radio, radio onako kako treba i da li će u budućnosti moći da radi posao zamenika javnog tužioca. To je ocenjivalo DVT kroz ova dva kriterijuma, odnosno kroz ova dva postupka pisanog i usmenog testa.Pisani testa.Pisani test su polagali kandidati koji nisu iz redova tužilačkih pomoćnika ili koji su iz redova tužilačkih pomoćnika ali nisu dovoljno dugo bili na tom radnom mestu. da se ne polaže pisani test, da kandidat radi duže od tri godine na poslovima tužilačkog pomoćnika ili da je reč o kandidatu koji je završio Pravosudnu akademiju ili da je reč o sudiji koji se u tom trenutku prijavljuje na mesto kandidata za izbor javnog tužioca, a koji bi se praktično u tom slučaju prvi put birao.U tim slučajevima, kandidati ne polažu pisani test, nego samo usmeni test koji praktično predstavlja analizu slučaja i analizu svih onih veština koje su značajne za budućeg nosioca javnotužilačke funkcije.Jedna od primedbi je čini mi se bila na sam postupak izbora, a ticala se transparentnosti, odnosno neko je ovde tvrdio da je taj postupak bio netransparentan. Ja sam u svom uvodnom izlaganju naglasila da su na kraju postupka sabirane ocene za sve kandidate iz svih komisija, jer nemate drugog načina. Ako imate tri kategorije učesnika koji se različito ocenjuju, mora se na kraju pojaviti jedna komisija koja će biti krovna, da tako kažem, koja će povezati sve te kandidate na jednu rang listu. Ta rang lista je napravljena. Ta rang lista je objavljena na oglasnoj tabli Državnog veća tužilaca. Ta rang lista je bila dostupna kandidatima, mogli su da je vide, da stave primedbe na nju i, kako sam navela u uvodnom izlaganju, primedbi na rang listu nije bilo.

od strane poslanika Martinovića, vezano za konkretno ime koje smo predložili. Ne znam da li ima svrhe da odgovaram na to pitanje, budući da njega nema, ali zarad zarad osobe koja je pomenuta. Reč je o kandidatu Lazović Lazaru. Smatram da bih trebala da kažem zbog čega je Državno veće i ovog kandidata predložilo između ostalih za izbor. Dakle, tačno je ono što je narodni poslanik Martinović rekao. Ovo je jedan od kandidata koji nema maksimalan broj bodova. Postoji još tri ili četiri kandidata koji nemaju maksimalan broj bodova, a koji su ovde predloženi. Zbog čega? Zbog toga što nisu samo brojke ono što mogu pokazati ljudi u trenucima ispita i bilo čega drugog.Čitav dan smo danas ovde pominjali pitanje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, sudija i tužilaca i svi se slažemo da je to ključna stvar. Naravno, ključna je i stručnost, ali to je nešto što se da naučiti. Integritet je nešto što čovek nosi ili ne nosi sa sobom.Kada je reč o ovom kandidatu, integritet je bila presudna kategorija koja je njega opredelila, bez obzira na činjenicu što nije imao maksimalan broj bodova. Dakle, reč je o kandidatu koji kao koji kao budući kandidat na izbor za funkciju zamenika tužioca, u periodu kada radi kao tužilački pomoćnik, pokreće inicijativu za ocenu ustavnosti zakona i po tim njegovim inicijativama dolazi do utvrđivanja povrede ustavnosti i izmene tih zakona. Pričali smo na temu kako se vlast generalno odnosi prema nosiocima pravosudnih funkcija i na koji način se određene stvari doživljavaju kao pretnja, odnosno strah od strane budućih nosioca pravosudnih funkcija, različite grane vlasti. Ono što je bitno u ovoj priči, vezano za Lazara Lazovića, je to što je ovaj čovek imao hrabrosti da u situaciji kada čeka svoj budući izbor podnese inicijativu za zaštitu zakonitosti i da na taj način na taj način sebe istakne kao nekoga ko nije baš uokviren u nekakve standarde.To je razlog zbog čega smatramo da ova osoba ima veću dozu integriteta i zbog čega smatramo da je on trebao biti predložen kao kandidat, bez obzira na činjenicu da nije imao maksimalan broj bodova na ispitima.Još jedna stvar zarad kolega koji su pominjani u prvoj diskusiji danas, a vezano za godine studiranja koje, još jednom ističem, nisu kriterijum za izbor. Tu je bilo komentara da su oni studirali po 27 godina i po 25 godina. Dakle, ja hoću da verujem da je reč o lapsusu. Radi se o tome da su ti ljudi studirali do 25 ili do 27 godine. Kandidata koji su studirali tolike godine u našem predlogu nema. Zahvaljujem se. sa radom.Reč ima Miroljub Tomić, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, evo dva dana se nalazimo u ovom najvišem skupštinskom zdanju, slušamo diskusije, pitanja, polemike vezano za ovu tačku dnevnog reda i za temu koja je bila na dnevnom redu, kao što je rekla koleginica, i neke teme koje možda nisu bile baš na dnevnom redu. U svakom slučaju, meni je uvek drago kada dođem u ovaj skupštinski dom i čujem pitanja koja se odnose na ono zbog čega smo ovde, a to je predlaganje kandidata za prvi izbor na sudijske funkcije. Kroz postavljanje takvih pitanja i odgovore koje ću izneti kao predstavnik Visokog saveta sudstva, mi ćemo samo ovaj postupak izbora sudija, predlaganje izbora sudija učiniti još jasnijim i vama narodnim poslanicima, sa jedne strane, i građanima, sa druge strane, ukoliko slušaju i gledaju ovaj televizijski prenos.Bilo je jedno od pitanja koje se često ovde pominjalo, a to je pitanje – kako to da su za pojedine sudijske funkcije, za izbor na prvu sudijsku funkciju, predloženi neki kandidati koji imaju manje ocene u odnosu na druge ocene. Pominjane su određene odredbe Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova, ali uvek kada su pominjane te odredbe one su parcijalno pominjane. Niko nije hteo da pomene član 1. koji kaže da sudija pored uslova za rad u državnim organima, pored završenog pravnog fakulteta, položenog pravosudnog ispita i radnog iskustva posle položenog pravosudnog ispita, moraju da zadovolje i zahteve za izbor u pogledu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti. je sa jedne strane.Sa druge strane, Visoki savet sudstva predlaže kandidate ne samo na osnovu ove odluke iz 2009. godine, već i na osnovu odredaba Zakona o sudijama koje govore o tome koje sve kriterijume i koje sve parametre treba da uzmemo u obzir.Kada je reč o samoj odluci i kada je reč o stručnosti, jedno od merila jeste prosečna ocena na studijama, dužina studiranja, ali i ocena rada. Kada je reč o oceni rada, kaže se da je ocena rada merilo praktičnog znanja kandidata prema poslovima koje kandidat obavlja posle položenog pravosudnog ispita.Kada je reč o osposobljenosti, a koja inače podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju određenih sudskih predmeta, kaže se da je osposobljenost uslovljena dobrim poznavanjem materijalnog i procesnog prava, poznavanjem Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, svešću o potrebi proučavanja predmeta, umešnošću, sposobnošću analitičkog i sintetičkog mišljenja, rasuđivanjem po vlastitom razumu, jasnim izražavanjem i uzornom pismenošću, marljivošću, samokontrolom, smislom za kolegijalnu saradnju i kulturom ophođenja.Osposobljenost za vršenje sudijske funkcije, sudijskog pomoćnika, a videli ste, dame i gospodo, da je najveći broj kandidata koje je Visoki savet sudstva predložio jesu zapravo sudijski pomoćnici. Dakle, ljudi koji su započeli svoju karijeru u sudovima, gde su veoma često volontirali, radili bez naknade dve godine, zatim marljivim radom položili pravosudni ispit, radili dugo kao sudijski pomoćnici, opredelili se za jedan karijeran rad, karijerno napredovanje,

je reč o osposobljenosti za vršenje sudijske funkcije advokata, odnosno onih lica koja ne dolaze direktno iz pravosuđa, a bilo je i takvih naravno i o njima smo savesno vodili računa, osposobljenost se utvrđivala na osnovu vrednovanja njihovog rada i mišljenja Advokatske komore u čiji imenik je advokat upisan, odnosno mišljenja principala kada je kandidat advokatski pripravnik. Inače, osposobljenost kandidata za vršenje sudijske funkcije se cenila i na osnovu rezultata razgovora sa prijavljenim kandidatima.Ponoviću ono što sam izneo u uvodnom izlaganju. Neću govoriti o tim velikim brojkama koliko je prijavljenih kandidata, koliko smo dana, odnosno meseci radili i razgovarali sa tim kandidatima. Ali, zakon govori, odnosno pravilnici govore da je potrebno da se formira komisija i siguran sam da se takođe svi ovde slažemo da nije isto samo kada govorimo o kandidatima na osnovu cifara, brojki ili nekih opisnih stvari koje vidimo na papiru, da se potpuno drugačija slika stiče kada sve to zajedno upodobimo, kada sve to zajedno sažmemo, ali imamo i kandidata ispred sebe sa kojim razgovaramo o njegovom dosadašnjem radu, sa kojim razgovaramo o njegovom poznavanju određenih stvari u pravosuđu i poslu kojim se bavio određeni broj godina i kada imamo kandidata koji nam iznosi svoju viziju budućeg rada u pravosuđu i svoju viziju načina na koji će da obavlja tu značajnu sudijsku funkciju.Dakle, govorim sve o parametrima i kriterijumima koji su bitni za izbor sudija na prvu sudijsku funkciju, da bi ih objasnio i vama uvaženi narodni poslanici i onima koji slušaju ovaj prenos koliko tih parametarnih kriterijuma treba da ima da se sagleda da bi se došlo do određene odluke koja predstavlja predlog da bi taj predlog razmatrala Skupština Republike Srbije.Takođe,

koja se ocenjuje na osnovu mišljenja sudije, odnosno veća i sednice sudskog odeljenja u kojoj je sudijski pomoćnik raspoređen. To mišljenje sednice veća sudija, u koji je sudijski pomoćnik, odnosno stručni saradnik raspoređen, ali ne samo mišljenje te sednice sudija, nego i mišljenje sudija instacionog višeg suda takođe verujem da ćemo se svi složiti je vrlo značajno.Jer, ko će bolje, kvalitetnije i savesnije da oceni jednog kandidata, nego oni koji su njegovi principali, oni koji su njegovi mentori, dakle sudije koje imaju dugogodišnje iskustvo, prvenstveno mislim na sudije VKS, Apelacionog suda, Višeg suda i osnovnih sudova sa dugo godina staža i koji dobro znaju koji od kandidata i na koji način obavlja posao u određenom sudijskom odeljenju, znaju koliko je presuda uradio, znaju njegov odnos prema poslu, počevši od toga da li dolazi na vreme na posao, da li savesno i odgovorno obavlja poslove koji se pred njega postavljaju. Da li su te odluke kvalitetne, ono što je vrlo značajno i da li mogu da očekuju da će sutradan taj kandidat ako bude izabran na sudijsku funkciju moći da ih rastereti značajnog dela posla obzirom da će raditi zajedno sa njima u istom kolektivu. Dakle, vrlo značajno za određivanje u vezi toga ko će biti predlog VSS, odnosno ko će sutradan biti izabran na sednici Skupštine.Primera radi, da bih vam pojasnio ovo da ću vam dva primera. Primer jedan ili primer prvi, kandidat koji nemaju najvišu ocenu, da ne bude zabune, inače VSS je u svojim predlozima za ovaj Visoki dom dostavio detaljnu analizu svačijeg rada počevši od godina studiranja, počevši od toga koju je prosečnu ocenu imao, počevši od toga koje poslove konkretno i u kom periodu je obavljao, želeći da na taj način ovaj postupak predlaganja učinimo ne samo transparentnim, već da vam pružimo sve one relevantne i potrebne podatke da biste kao poslanici Republičkog parlamenta imali dovoljno elemenata da odlučujete o našim predlozima.Dakle, kandidat koji je rođen 1973. godine, studije na Pravnom fakultetu je završio 2003. godine. Dakle imamo kandidata od čijeg završetka Pravnog fakulteta je prošlo 13 godina, što je vrlo relevantna cifra, verujem da će te se složiti. Pripravnički staž je obavio u Okružnom sudu. Najpre je radio kao sudijski pripravnik, volonter, a zatim zasnovao radni odnos na mestu sudijskog pripravnika na kome je obavljao sve poslove predviđene programom obuke sudijskih pripravnika. Pravosudni ispit je položio 27. septembra 2008. godine.Dakle, godine.Dakle, imamo kandidata koji od trenutka kada je položio pravosudni ispit, pa do ovog trenutka ima osam godina staža kao sudijski pomoćnik i pre toga još dve godine, odnosno još pet godina kao pripravnik odnosno sudijski pripravnik, volonter. Da li je malo osam godina staža posle položenog pravosudnog ispita? Nakon toga je zasnovao radni odnos kao sudijski pomoćnik u Okružnom sudu na kom mestu se nalazio do 31. decembra 2009. godine.Od početka obavljanja poslova na ovom radnom mestu bio je angažovan na pripremi, referisanju, izradi odluka Drugostepenog krivičnog veća, pohađao je veliki broj seminara i obuka u cilju edukacija iz oblasti prvenstveno krivičnog ali i građanskog prava. Od prvog februara 2010. godine zasnovao je radni odnos u apelacionom sudu, na radnom mestu sudijskog pomoćnika, najpre na određeno, zatim na neodređeno vreme u zvanju sudijskog saradnika. Zvanje višeg sudijskog saradnika je stekao 1. septembra 2011. godine.Pravim godine.Pravim jednu digresiju da napravimo presek, analizu ovog kandidata. Dakle, jedno potpuno karijerno napredovanje, prošao je sve instance koje treba da prođe jedan sudijski pomoćnik da bi uopšte došao u obzir da bude izabran. Učestvovao je u raznim sudijskim posetama, govori više stranih jezika i prema mišljenju sednice svih sudija Apelacijonog suda, kandidat ispunjava sve uslove koji su propisani Zakonom o sudijama i odredbama Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije i predsednika sudova. Dakle, one odluke čije sam malopre segmente odnosno određene članove vama ovde ispričao i prezentirao.Dakle, VSS je posebno imao u vidu da je taj kandidat dobio veliku podršku za izbor od strane sudija Apelacionog suda, jer je od prisutnih 28 sudija Apelacionog suda, koji su se izjašnjavali o kandidatima koji su podneli prijavu na oglas za izbor sudija, ovaj kandidat dobio 27 glasova.

i na sednici tih sudija, ovaj kandidat od 28 sudija je dobio 27 glasova.Ima li bolje potvrde da se radi o dobrom kandidatu, pored svega ovog što sam nabrojao i izneo ovde pred vama uvaženi poslanici, ili ćemo da kažemo – taj kandidat je za vreme studiranja koje je inače završio još pre 15 godina, imao nizak prosek i nećemo nikada da ga biramo. Naprotiv VSS je procenio na osnovu svih ovih parametara, kriterijuma, uz sveukupnosti, kada je reč o ovom kandidatu i došao do predloga da je ovaj kandidat ta osoba koja treba da bude izabrana za sudijsku funkciju, a pri tome je izuzetno dobar utisak ostavio o dobio visoku ocenu u razgovoru sa komisijom koju je formirao VSS.Primer dva, kratko ću, kandidatkinja koja je rođena 1979. godine, osnovne studije završila na Pravnom fakultetu, sa izuzetno visokim prosekom. U svojstvu pripravnika radila je u advokatskoj kancelariji od septembra 2006. godine, s tim da je od septembra 2008. godine bila na praksi u Trećem opštinskom sudu u Beogradu, gde je izrađivala nacrte sudskih odluka u građanskoj i krivičnoj materiji. Pravosudni ispit je položila 2010. godine i do marta 2010 godine je radila u advokatskoj kancelariji kao pripravnik sa položenim ispitom.U martu 2010. godine primljena je u radni odnos na neodređeno vreme na radno mesto sudijskog pomoćnika u zvanju sudijskog saradnika. Raspoređena je na ostavinsko odeljenje u veću u kome je samostalno postupala, rukovodila raspravama i radila odluke o nasleđivanju.Dakle, pravim poređenje, imamo jednog kandidata koji je kasnije završio fakultet, jednog kandidata koji je duže tu, ali oba kandidata su položila uspešno i pravosudni ispit, rade na ovim poslovima koje sam sada ovde ispričao. U julu 2011. godine preuzeta od strane Apelacionog suda, gde je raspoređena građansko odeljenje u veću u kome obavlja poslove sekretara veća, priprema i samostalno referiše predmete na sednicama veća i radi nacrte drugostepenih građanskih odluka.Zašto čitam ovo detaljno? Iz razloga što je bilo primedbi da Visoki savet sudstva je samo dao predloge, a da nije dovoljno izneo argumente, odnosno nije dovoljno dao sve ono što je bitno i potrebno za jednog kandidata da bi moglo da se govori o njegovom izboru ili neizboru.Za ostvarene rezultate rada u 2012, 2013. i 2014. godini ocenjena je ocenom – naročito se ističe. Mogu da kažem i vama i onima koji slušaju ovaj prenos da VSS nije predložio nijednog kandidata koji nije imao u prethodne tri godine najviše ocene vezano za svoj rad, a to su ocene – naročito se ističe.Jedno od pitanja koje je ovde bilo postavljeno jeste sumnja u proces izbora obzirom da je protiv nekog od sudija koji je nedavno izabran, pre određenog vremena, od strane Skupštine, a na predlog VSS pokrenut pokrenut određeni krivični postupak. Pre svega, što se tiče krivičnog postupka niti ja, niti bilo ko drugi ima pravo da uopšte govori o predmetu koji je u toku i to nešto o čemu neću da govorim.Visoki savet sudstva

reči.Visoki savet sudstva razmatra kvalitete kandidata i sve ono što je bitno i relevantno za tog kandidata u momentu kada o tome odlučuje, kada donose odluku o predlogu koji treba da prosledi Skupštini, govorim o izborima na prvu sudijsku funkciju i onoga što je kandidat radio do tada u svojoj

najkvalitetnije kandidate.Dakle, malo pre sam govorio o tome da je Visoki savet sudstva imao sve one parametre koji su po oceni Visokog saveta sudstva, odnosno u skladu sa odredbama Zakona o sudijama, odnosno u skladu sa ovom odlukom koja reguliše ova pitanja i predlagao te kandidate, odnosno odgovorio na neka pitanja. Jedno od pitanja jeste bilo zašto su predloženi neki kandidati koji nisu mladi, pod znakom navoda, obzirom da je u predlogu stajalo da biramo mlade, perspektivne, itd, kadrove. Većina kandidata koje smo predložili su ljudi koji imaju 35, neki 40, neki i više godina. Svakako da oni koji imaju više godina života, oni koji imaju i više godina staža kao sudijski pomoćnici, odnosno stručnjaci u određenoj oblasti, sigurno je, ako ispunjavaju i ove ostale kriterijume i ako su bili dobri u drugim odnosima, kada je reč o rezultatima rada, svakako da činjenica da imaju određeni broj godina nije smetnja, već se može reći da to predstavlja plus u smislu određenog iskustva.Evo, da polako, što kaže, privodimo kraju ovu današnju diskusiju, pa i ja da privedem kraju ovo moje izlaganje, ali samo da ukažem na još nekoliko stvari, s obzirom da je ovde bilo dosta reči o podeli vlasti, o nezavisnosti pravosuđa, o tim i te kako značajnim temama o kojima se veoma često priča i raspravlja.Kada se priča o nezavisnosti pravosuđa, i mene i sve nas sudije, često pitaju šta je to i kako izgleda nezavisno pravosuđe, odnosno stručno, objektivno i nezavisno pravosuđe. Uvek odgovaram isto,ono što ću i sada reći ovde, u ovoj skupštinskoj sali, a to je da je pravosuđe stručno i nezavisno onoliko koliko je stručan i nezavistan pojedinačno svaki nosilac pravosudne funkcije. Još je tvorac podele vlasti Monteskje govorio da pravosuđe kao grana vlasti nema drugi način da tu vlast manifestuje, nego kroz stručnost i uverljivost svojih presuda, a da nezavisnost, pored ostalih atributa, podrazumeva i suštinsko shvatanje svih u društvu da pravosuđe kao grana vlasti treba da bude nezavisno.Uveren sam da svi mi ovde suštinski želimo da pravosuđe bude stručnije, kvalitetnije i nezavisno, a kad već kad već pričamo o kandidatima koje smo predložili, ubeđen sam da su predloženi dobri kandidati i da će sutra svako od njih pojedinačno, u svom budućem radu, naravno, ako budu izabrani od strane ove skupštine, doprineti i svojim radom i svojim presudama da pravosuđe bude dakle kvalitetnije, ažurnije, stručnije, odnosno nezavisno. Toliko, hvala. Zahvaljujem.Zaključujem zajednički jedinstven pretres o predlozima odluka iz tačaka od 2. do 11. dnevnog reda.Zahvaljujem se našim gostima, predstavnicima Visokog saveta sudstva i Državnog veća

otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika, članova poslaničke grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijavu za reč sa redosledom narodnih poslanika, član 96. stav 4. Poslovnika o

(Ne)Nemamo listu prijavljenih narodnih poslanika.Na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu Predlogu odluke.Sada pravimo pauzu. Sa radom nastavljamo u 18.00 časova, raspravom o pojedinostima 1. tačke dnevnog reda. Zahvaljujem.(Posle Hvala.